Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zaona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će prijedlog obrazložiti zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković-Kunšt. Izvolite. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora uređuje između ostalog kupoprodaju kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu RH, županija, gradova, te jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Vlada predlaže izmjene Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u prvom redu radi usklađenja sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH. Naime,

Nakon preuzimanja ovih poslova uočeno je da postojeći zakonodavni okvir nije dostatan za uređenje svih zakupnih odnosa koji su u nadležnosti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a koji su do sada bili uređivani Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim izmjenama i dopunama su uvjeti koje zakupnik mora ispuniti da bi ostvario pravo na kupnju prostora u vlasništvu RH. Kriteriji po kojima iznimno sadašnji korisnik može kupiti poslovni prostor u kojem obavlja dopuštenu djelatnost, uređeno je postupanje u slučaju da je zakupodavac propustio da u skladu sa odredbom članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora dostavi zakupniku koji ispunjava sve uvjete ponudu za sklapanje ugovora. Načelno se poslovni prostori u vlasništvu RH i jedinice lokalne i područne ili regionalne samouprave, te pravnih osoba u njihovom vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu daju u zakup putem javnog natječaja. Iznimno, onom zakupniku koji uredno ispunjava svoje obveze i koristi prostor zakupodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o zakupu najkasnije u roku od 40 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen osim ako mu taj prostor treba za obavljanje njegove djelatnosti. Ovom odredbom se ne derogiraju vlasnička prava zakupodavca. Naprotiv, omogućava mu se da u tom slučaju daje prostor u zakup bez javnog natječaja i podredno da ne daje taj prostor u zakup ako mu je on potreban za obavljanje njegove djelatnosti. Konačno, ovdje je zakupodavac Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne ili regionalne samouprave ili pravna osoba u pretežitom vlasništvu njihovom ili u cjelovitom vlasništvu tako da je reguliranje pravnog odnosa korištenja prostora imperativ u smislu kvalitetnog upravljanja tom imovinom za razliku od na žalost ne rijetkih postojećih slučajeva da se ova imovina koristi bez ugovora, odnosno bez pravnog osnova. Upravo to želimo izbjeći, odnosno omogućiti da korištenje državnog ili lokalnog prostora odnosno vlasništva ima svoju ekonomsku svrhu. Propisani su slučajevi u kojima RH nije uredila zakupni odnos sa korisnicima tih prostora kojima je istekao ranije sklopljeni ugovor o zakupu, ali koji cijelo vrijeme ispunjavaju obveze iz prethodnog ugovora i protiv kojih nije pokrenut postupak za iseljenje i predaju poslovnog prostora. Izmijenjene nazive ovlaštenog tijela za upravljanje državnom imovinom, dakle to više nije agencija nego Državni ured za upravljanje državnom imovinom. I konačno, predložene izmjene i dopune o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora omogućavaju cjelovito uređenje zakupnih odnosa i njihovog evidentiranja, te posljedično redovitog uprihodovanja po toj osnovi. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Gospođo zamjenice, imam dvije stvari zbog koje sam se odlučio na repliku. Jedna je što opet ovdje u glavi III. ocjena potrebnih sredstava to je prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, a s obzirom da vi ovdje predlažete zakon ispred Ministarstva pravosuđa onda bi se trebali držati na određeni način zakona. Piše da se prilikom predlaganja zakona predlagatelj mora navesti njihov fiskalni učinak bez obzira da li je u plusu ili minusu. To je jedna stvar. Druga stvar, ja nisam pravnik pa me zanima da li svi ugovori koje je DUDI sklopio od trenutka ukidanja agencije s obzirom na to da ovaj zakon nije bio promijenjen, da li su važeći ili nevažeći s obzirom da da u ovom zakonu još uvijek stoji agencija, a tek izmjenom ovog zakona će biti DUDI. Da li su oni koji su sklapali ugovor o zakupu sklapali te ugovore sa institucijom koja po Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora nije postojala, nego je to bila agencija. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Linića, Vukšića i Hodžića kolega Slavko Linić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, štovana zamjenice ministra. Dvije riječi vezano za prijedlog zakona, s obzirom da je u prvom čitanju, pa bih možda sa određenim prijedlozima našega kluba moglo se nešto i promijeniti. Prihvaćamo intenciju ovog prijedloga zakona, a to je prije svega da se poduzetnicima koji su redoviti u plaćanju svojih obveza po zakupnom odnosu dade mogućnost prolongacije ugovora za dodatnih 5 godina i to neovisno da li je u pitanju RH, je u pitanju RH, jedinica lokalne ili regionalne samouprave. Ali kod toga imamo jednu sugestiju. Primjerice u većini jedinica lokalne samouprave ugovor se sklapa na 10 godina. Ugovor je dobrim dijelom baza natječaja. Znači pred 10 godina na natječajima poduzetnik je dobio određeni poslovni prostor gdje je bilo daleko više zainteresiranih, daleko više i cijena licitacije je bila dosta visoka. Nakon 10 godina tržišni uvjeti su se promijenili. Pa budimo iskreni koliko god ovdje sad zakonom pokušavamo pomoći poduzetnicima i da mu još 5 godina jer je bio uredan produžimo ugovor nećemo mu pomoći jer su sada cijene zakupa daleko niže. Pa je moja sugestija da u drugom čitanju pokušate upravo tu mogućnost koju definirate sada kroz članak 2. ili u članku 33. date mogućnost da jedinica lokalne samouprave korigira postojeću visinu izlicitiranu a vezano za tržišne odnose odnose u tom trenutku. Znam da je to vrlo rizična odredba iz jednostavnog razloga jer više nije temeljena na konkurentnosti i licitaciji ali isto tako pokušajmo shvatiti da ako već želimo pomoći poduzetnicima trebali bi imati tu mogućnost da na nekakvim prosječnim ostvarenim tržišnim utakmicama u zadnjih 5 mjeseci, 3 mjeseca ipak damo mogućnost jedinici lokalne samouprave da ponudi poduzetniku korektniju cijenu ako već želimo do kraja sa tim institutom pomoći poduzetnicima da ne idu ponovno na natječaj. Znači, vrlo jednostavno, kako su ugovori dobrim dijelom na 10 godina u tih 10 godina bitno su promijenjeni tržišni uvjeti, daleko je manje interes za zakup poslovnih prostora i vjerojatno izlicitirane cijene pred 10-ak godina su daleko iznad onog što je to danas slučaj pa ako već idemo na 5 godina prolongacije dajmo tu slobodu, koliko god je to rizično vis-a-vis nekakvih koruptivnih mogućnosti ali imamo prosjeke koje te jedinice lokalne samouprave ostvaruju u zadnjih 5 mjeseci ili 6 pa bi mogli biti daleko, daleko praktičniji. Znači, sugestija je da u tom dijelu pokušamo naći rješenje. Također, prihvaćamo da država krene u prodaju i poslovnih prostora i stanova tako da podržavamo prijedlog da se zaista poslovni prostori RH ponude ponude poduzetnicima na prodaju i da u biti nemamo ja bih rekao brige oko toga da nam tijela državne uprave se bave poslovnim prostorima po cijeloj RH. U tom dijelu zaista ne bi imali nikakve sugestije. Ostaje nešto drugo, RH ima još puno nedefiniranog prostora koji prostori zjape prazni, zapušteni su, derutni su a u biti mislim da bi možda mogli iskoristiti ovu priliku pa naći prijelazno razdoblje. A to znači dok ga ne prodamo da ga damo na upravljanje jedinici lokalne samouprave i definirajmo 50% jedinica lokalne samouprave, 50% država. Prema tome, puno bi mi lakše bilo raspravljati o ovom prijedlogu zakona da smo unutra metnuli a koliko to državnog prostora ima država, ali čujte eto sad ima malo više prilike pa se šećem po Rijeci, ne bih htio govoriti o poslovnim prostorima RH u gradu Rijeci. Zapušteni, napušteni, uništeni i okupljalište smeća i zla. Tako da prijedlog bi bio do trenutka prodaje svi prostori koje RH ima a nisu u najmu ili pod ugovorom prepustimo jedinicama lokalne samouprave da one to obave da joj priznamo eventualno i ulaganja, a po odbitku ulaganja da zakupninu dijelimo 50-50. Na taj način ćemo pokazati veliku brigu za imovinu, pokazati da vjerujemo u jedinice lokalne samouprave koje će vjerojatno lakše i i procijeniti u koju svrhu poslovni prostor može se koristiti, ja bih rekao iz svojih sredstava koje ostvaruje po osnovu prihoda od najma možda uložiti u poslovni prostor i ja bih rekao da jednostavno jednostavno RH bude odgovorna po upravljanju svoje imovine. Tako da to su evo naše dvije sugestije što učiniti da već kad krećemo sa ovakvim prijedlogom zakona budemo do kraja efikasni. Prijedlog ćemo podržati u prvom čitanju a očekujemo ipak dodatke u drugom čitanju. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega Linić, dobro ste naveli ovaj problem koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave, na ugovore koji su do 10 godina, ali tu svakako treba imati u vidu da su se okolnosti od prije 5, 7 godina s dubokom promijenile vezano za samo funkcioniranje uopće tih zakupnika prostora, dakle obrtnika, poduzetnika koji u takvom poslu obavljaju djelatnost. Tu su mnoge jedinice lokalne samouprave, pa i moja, smo donosili svojim odlukama smanjivanje zakupnina samo da bi takvi obrtnici ostali u tim prostorima. I zašto ne onim zakonom ići i prema toj kategoriji bez obzira da li se radilo o zakupu državnog prostora ili u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Da ne govorim ovo upravo što ste vi spomenuli prostori koji definitivno zjape prazni, koje čak ni država ne zna da su njihovi, koje su jedinice lokalne samouprave podnijele zahtjeve prije više godina osnivanjem DUUDI-a svi ti zahtjevi stoje negdje tamo da te jedinice lokalne samouprave uopće nisu dobile obavijest da se ti predmeti ne rješavaju. Dakle, takvi prostori kako ste spomenuli u Rijeci, ali i diljem Hrvatske stoje prazni zato što netko ne radi svoj posao, a da ne govorim da smo ovaj Zakon o DUUDI-u donijeli u 2013., čitavu 2014. ovoliko malo izmjena o ovome zakonu nismo bili u stanju donijeti i pozdravljam ovo što je bar u dva čitanja nije po hitnom postupku da se svi ovi elementi tu ugrade. Slavko Linić odgovor na repliku. ali su sve te odluke na načelima. Prema tome, donijeli ste ih ne pojedinačno. A kako su ovi ugovorio okrenuti pojedinačno vjerojatno postoje poduzetnici koji su ekstremno izlicitirali, ja dobro pamtim slučajeva i u protuvrijednosti od 100 eura za kvadratni metar prostora, pa ja polazim kad već ovo je zakon koji ide pojedinačno prema svakom, da ipak imamo tu slobodu da jedinicama lokalne samouprave i državi damo tu mogućnost da procjenjuje što se kod svakog poduzetnika događalo i da onda možda u sklopu ranijih odluka o načelnim smanjenjima prilagodi ugovor a da damo tu mogućnost promjene cijene ako se neko nije već uklopio u neka ranija načela. A u ovom drugom djelu zaista mi bi morali maknuti od sebe odgovornost. Da nismo bili dovoljno odgovorni u upravljanju imovinom. Zaista ima jako puno prostora koji nije u funkciji i ocjenjujem da DUUDI koji će zaista se baviti svim mogućim nekretninama u RH prostor koji nije stavio u funkciju, prostor koji je zaista devastiran prepusti jedinicama lokalne samouprave ako ako već ne ide prodaja ili do prodaje da na neki način ga što prije stavimo u funkciju. I mislim da zajednički DUUDI koji predstavlja RH sa jedinicama lokalne samouprave može dati puno veći efekt nego ako to i na dalje bude radio DUUDI jer će to opet potrajati par godina. Ada Damjanac replika. da nađemo mogući način kako raskinuti takav ugovor koji traje 10 godina, kako sniziti cijenu zakupa poslovnog prostora a da pritom vas netko ne optuži da ste nekome pogodovali. Dakle, samo vrlo konkretno kako i na koji način ugraditi to u na repliku. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Ma konkretno je vrlo jednostavno, imate članak da ste dužni ponuditi petogodišnji produžetak ako je neko bio uredan. To je prva kvaliteta ovog prijedloga, druga da se cijena može prilagoditi tržišnim uvjetima u trenutku sklapanja ovog produžetka ugovora. A budimo iskreni jedinice lokalne samouprave su i dosada svojim općim načelima dale tu mogućnost, ali možda netko nije upao u to. samo dajemo mogućnost da temeljem jedne opće odredbe i niza ja bi rekao ekonomskih politika koje su jedinice lokalne samouprave u dijelu poslovnog prostora dosada dovele, stavimo to u mogućnost, ali da samo damo mogućnost da se ta cijena korigira ako eventualno dosada općim načelima nije smanjeno. To je jednostavno nešto što moramo vjerovati. A čujte ja ne bi o tome da li ćemo mi sad sve podvrgnut sumnji mita, korupcije i ispitivanja. Svatko će odgovarati za svoje akte ali smatram da pojedinu slobodu u tom djelu jedinica lokalne samouprave trebaju imati. većinom onoga što ste sugerirali, odnosno predložili kroz svoju raspravu, ali isto kako što su i kolege u svojim replikama izrazili određenu razinu bojazni kako u praksi provesti produljenje najma da to ne bi stvarno, da nekome danas sutra ili načelniku ili gradonačelniku ne bi došao USKOK pokucao na vrata da slikovito kažem. Znači tu bi svakako trebalo o tome razmisliti i naći jedan jedan model koji bi bio prihvatljiv i naravno u skladu sa zakonom. I slažem se u djelu kada ste kazali možda, ja ću pokušati definirati manje vrijedne nekretnine, možda je već i trebao DUUDI dati na upravljanje jedinicama lokalne samouprave naravno koje imaju kapacitet i resurse da to mogu provoditi ili županijama, da upravljaju da li prodaja, naravno sve u suradnji sa DUUDI-em. Vjerujem da bi i mnogo nekretnina koje su danas nažalost zapuštene i nisu u funkciji ili već bile u funkciji ili imale određenu namjenu. to je jedan veliki dio tih namjera je definira kroz strategiju upravljanja ali vjerujem da se možda može i sa određenim zadiranjem u zakonsku regulativu i taj dio da se izrazim operacionalizirati. Hvala. Slavko (Nezavisni)** Pa budimo iskreni, doćim date malo veću mogućnost čelnicima jedinicama lokalne samouprave da nešto mogu utvrđivati na bazi nekih kriterija ali opet samostalno jer manje-više prostor uvijek ide na licitaciju a doćim idete na umanjenja to su već odluka čelnika jedinica lokalne samouprave ili eventualno predstavničkih tijela. Ali opet je to njihova politika, to nije, ja bih rekao slobodna licitacija, to nije tržišna utakmica. A idete zašto? Pa zato što ugovor traje 10 godina a u ovih 10 godina vidimo kako se situacija u gospodarstvu mijenja. I ja smatram svaki čelnik mora imati svoju odgovornost i ne treba se bojati te odgovornosti. Prema tome, dajemo im tu mogućnost a onaj tko se boji neka ne donosi odluke, ali imati će onih koji nemaju straha o tome da zaista ako već ide produžiti 5 godina ne možemo produžiti po onome što je on …/Govornik se ne razumije./… pred 10 godina ako nije općim mjerilima već smanjio to. svrha zakona nije postignuta ako me razumijete. Svi smo svjesni da su se ekonomske situacije promijenile. Toliko u tom dijelu. A čujte, u ovom drugom dijelu ja smatram da bi zakonom mi trebali utvrditi da jedinica lokalne samouprave je ta koja preuzima brigu o prostoru. I budite uvjereni načelnik će preuzeti brigu ako ga mi zakonom ovlastimo a to što čeka 2 godine DUDI-a to je, i odgovor iz DUDI-a naš problem, ali neće se on promijeniti. Zato ja velim u tom prijedlogu mi utvrdimo da prostorom dok se ne stavi u funkciju može upravljati grad i da mi definiramo podjelu 50:50, budite uvjereni da će gradonačelnici odmah krenuti u posao i načelnici. Kolega Damir Kajin nije prisutan pa Klub Nezavisnih zastupnika gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Boris Blažeković. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala U posljednjih 25 godina ovo je tko zna koja izmjena o zakupu kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu države i to na bilo kojem nivou. Mi u HNS-u nadamo se da će ovaj zakon biti konkretniji i efikasniji i da će biti na korist prvenstveno subjektima koji te prostore i koriste a samim time građanima i cijelom društvu. Godinama su se u bivšoj državi obrtnika kao praktički jedina dozvoljena privatna djelatnost obavljali ili u vlastitim naslijeđenim ili u većini tzv. društvenim prostorima. Do njih uspijevali su i doći samo sretnici i to većinom većinom preko veza, odnosno isključivo preko veza. S uspostavom samostalne Hrvatske i tranzicijom iz komunizma u kapitalizam glad za prostorima za obavljanje osobne poduzetničke djelatnosti odnosno rada postala je ogromna. Država je pokušavala pomoći građanima ali nije baš efikasno ni dan danas uspjela riješiti problema zakupa i kupoprodaje prostora u vlasništvu države na bilo kojem nivou. U samom početku su bili ogromni problemi kao posljedica pretvaranja društvenog u državno vlasništvo gdje je u proces privatizacije došlo do pljačke i nezakonitog prisvajanja tvornica, raznih trgovačkih poduzeća i poslovnih prostora epskih razmjera. Ti tada nastali problemi rješavaju se i danas a čini se, rješavati će se još desetljećima. Na lokalnoj razini općinama i gradovima raspolaganjem poslovnim prostorima moglo se odlično zarađivati ili u najmanju ruku dobiti lokalne izbore. Masovno se pokušavalo šićariti i što povoljnije doći do tako važne stvari kao što je prostor za obavljanje posla, djelatnosti a dužnosnici i službenici koji su sudjelovali u tom procesu koristili su svoj položaj za razna ucjenjivanja, neosnovana bogaćenja za korupcijom. Uz jasno dužnu ogradu za one rijetke koji se nisu bavili tim i takvim marifetlucima. Ipak se u razdoblju …/Govornik se ne razumije./… nastojalo dodatno urediti zakonodavstvom kojim se predviđala prodaja poslovnih prostora koji su u vlasništvu prvenstveno središnje države jer država naprosto nije rentijer da bi se bavila poslom iznajmljivanja poslovnih prostora. Predviđalo se da prostori po sistemu prvokupa da se prodaju dugogodišnjim zakupnicima. I taj pokušaj kao što se nakon toga još tri ili četiri takva pokušaja neslavno propao osim možda u par izdvojenih, neznanih i netransparentnih slučajeva. Važno je između ostalog da ukoliko je ikako moguće država na bilo kojem nivou proda svoje nekretnine zakupnicima kojih dulje godina uredno koriste. Naime, vlasništvo nad nekretninom omogućava značajan razvoj svakog malog i srednjeg poduzetnika jer poduzetnik ako je vlasnik može založiti nekretninu i kreditno se zadužiti u smislu unapređenja poslovanja ili proširenja djelatnosti. Nikada nije dovoljno danas, kod nas govoriti o važnosti privatnog, malog i srednjeg poduzetništva jer u Hrvatskoj još uvijek vlada izuzetno jako neprijateljstvo spram privatne inicijative, poduzetništva i bogaćenja kroz poduzetništvo. A sva modernost, sav napredak, oduvijek pa i danas kreće od privatne inicijative, privatne kreativnosti, privatne hrabrosti upuštanja u avanturu stvaralaštva i poduzetništva. ovako maloj zemlji po broju stanovnika kao što je Hrvatska neophodan je i značajan broj malih i srednjih poduzetnika. Teško je nepravedno, čak bih rekao nedostojno da imamo samo stotinjak velikih poduzetnika za koje svi mi ostali radimo. Hrvatska država i hrvatsko društvo moraju smoći snage kako bi uspostavili, pokrenuli i naprosto iznjedrili 35% malih i srednjih privatnih poduzetnika. To je veliki postotak i u odnosu na mnoge druge zemlje Europske unije ali je neophodan za istinskih razvoj i za promjenu paradigme gospodarskog razvoja Hrvatske. Tim ciljem se u pogon stavljaju brojni resursi, mijenja se i politička i gospodarska i sudbena i obrazovna i ukupna društvena klima. Time se mijenjaju i ukupne navike društva, mijenja se gospodarski mentalitet, s takvim ciljem se mobiliziraju i sredstva i brojni ostali resursi države a također uz pomoć sredstava i ostalih resursa Europske unije. A brojno, malo i srednje privatno poduzetništvo je najveći garant osjećaja slobode svakog pojedinca. Privatno poduzetništvo uspostavlja i podiže samosvijest građana a time i cijelog društva. Država je tu neophodna da svojim mehanizmima u tom segmentu potiče kreaciju malog i srednjeg privatnog poduzetništva a još je bitnija u uspostavi i osiguravanju jednakopravne na istim početnim pozicijama zasnovane slobodne tržišne utakmice. Razvoj malog privatnog i srednjeg poduzetništva u svim granama ljudske djelatnosti jest sine quanon istinskog razvoja Republike Hrvatske. Jedan od važnijih elemenata pomoći i uspostave poduzetništva je i raspolaganje poslovnim prostorima. Tu država u svakom slučaju može pomoći inicijativi poduzetnika u osnivanju ili proširenju gospodarske djelatnosti. S ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao što je već rečeno regulira se postupanje u slučaju propuštanja zakupodavca da dostavi zakupniku koji ispunjava da dostavi zakupniku koji ispunjava uvjete ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu. Uređuju se uvjeti koje zakupnik mora ispuniti kako bi ostvario pravo na kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, uređuju se slučajevi u kojima Republika Hrvatska nije uredila zakupni odnos korisnicima tih prostora kojima je istekao ranije sklopljeni ugovor o zakupu ali koji cijelo vrijeme ispunjavaju obveze iz tog prethodnog ugovora i protiv kojih nije pokrenut postupak za ispražnjenje i predaju poslovnog prostora. Predloženim izmjenama i dopunama omogućit će se cjelovito uređenje zakupnih odnosa za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne, područne odnosno regionalne samouprave te se utvrđuju kriteriji i postupak za prodaju tih poslovnih prostora. Naime, kroz više desetljeća raznih načina dodjele prostora, raznovrsnih potpisivanja ili nepotpisivanja ugovora, pogrešni legitimacija stvoreni su raznorazni legalni, polulegalni, ilegalni odnosi koji za svaki za sebe priča svoju priču i nije se mogao i ne može se riješiti jednoobraznim paragrafom. Ima slučaj iz prošlosti gdje je npr. općina na javnom natječaju dodijelila prostor poduzetniku, a nije ga obvezala niti je stavljen u ugovor iznos plaćanja zakupnine. Nakon 20 godina došao je na vlast načelnik iz druge političke opcije i želi urediti odnose. Ili nakon 10 godina početnog zakupa umrlo je vlasnik obrt, otac, a kćer je iz objektivnih razloga promijenila obrt npr. iz kovačnice u krojačku radnju i adaptirala je prostor, a bez da je adaptaciju prijavila. Nakon daljnjih nekoliko godina nova ju gradska administracija tuži i traži iseljenje. Ili grad odnosno općina je na javnom natječaju dodijelila prostor koji nije u njezinom vlasništvu već je u vlasništvu Republike Hrvatske. Poduzetnik je na temelju dokumenta o dodjeli prostora i od grada odnosno općine dobivenih minimalnih tehničkih uvjeta uložio znatna sredstva u uređenje prostora i nakon nekog vremena se ne uspije ni ugovor potpisati. Oduzima se vlasništvo gradu odnosno općini i tada država od poduzetnika traži iseljenje iz već debelo plaćenog uređenog prostora. Da ne govorimo o brojnim poduzetnicima obrtnicima koji djeluju u prostorima za koje nemaju produljenje ugovora za koje plaćaju ili ne plaćaju zakupninu za koju nemaju rješenje ili odluku. Mi u HNS-u smatramo prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona vrijednom inicijativom, ali čini nam se da do drugog čitanja treba obuhvatiti i uvrstiti u zakon i neke druge oblike neriješenih odnosa između zakupodavca države i zakupoprimca. Također smatramo da bi trebalo maksimalno pojednostaviti i ubrzati mogućnost otkupa državnih poslovnih prostora kako bi dugogodišnji zakupoprimci mogli ući u vlasništvo te time povećati vrijednost svog obrta ili poduzeća kako bi mogli lakše doći do kreditnih sredstava za razvoj svoje djelatnosti. Središnja država po nama ne bi smjela biti ni poduzetnik ni rentijer i trebala bi se rješavati i stavljati u svrhu sve svoje prostore što jasno ne znači da država ne bi trebala poticati jedinice lokalne samouprave da potiču i grade poslovne zone i poslovne prostore prostore za prodaju i najam, a u cilju daljnjeg razvoja općina i gradova te u cilju stalnog poticanja razvoja privatnog poduzetništva. Čini mi se da će nam u skoroj budućnosti svima biti potrebno puno više i hrabrosti i odlučnosti ukoliko želimo značajnije krenuti u iskorak bržeg razvoja poduzetništva, a time i ukupnog društva u Republici Hrvatskoj. Klub HNS-a, Liberalnih demokrata uz navedene primjedbe će podržati navedeni prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić.

kaže se u članku 1. da će prostor koji je već u zakupu, dakle zakupodavac je država Hrvatska, a zakupoprimac privatna fizička ili pravna osoba, da će država u roku 60 dana prije isteka ugovora obavijestiti zakupoprimca o ponudi za novih 5 godina ugovora, osim ako mu je taj poslovni prostor potreban za obavljanje njegove djelatnosti. Dakle pitam evo sad i ovdje pa da možda eventualno se dopuni, ukoliko država ima potrebu za prostorom da bi obavljala neku svoju djelatnost, kada će obavijestiti zakupoprimca o tome. Koliko dana ranije, jer da bi netko iselio iz prostora kojega uživa 5 ili 10 godina, ne znam već koliko i da bi se iselio, pronašao drugi prostor, sasvim sigurno je potreban nekakav razuman rok kako bi preselio svoj bilo obrt, bilo što drugo zbog čega je u zakupu u prostoru koji je vlasništvo države.

sa dva u ili kako ja to volim reći država u državi što bi bilo puno ime, a ne Državni ured za upravljanje državnom imovinom napokon raspisati, dakle natječaj za sve prazne prostore kojih u državi Hrvatskoj ima toliko da a ima ih toliko s obzirom da državne institucije i agencije stanuju, rade i djeluju u prostorima koje su one uzele u zakup od privatnih ili nekih drugih pravnih lica. Kada ćemo znati omjer koliko je državnih institucija, ministarstava, agencija, zavoda, ureda itd. u zakupu kod kod privatnih ili pravnih, drugih osoba a ne koriste državni prostor koji postoji na popisu državne imovine. Hoćemo li znati koliko to kvadrata poslovnog ili pak stambenog prostora raspolaže Državni ured za upravljanje državnom imovinom. I kada će se raspisati, da se propiše i rok rok u kojem u funkciju stavljaju ti prazni prostori u vlasništvu države. Kolega Linić je ovdje spomenuo mogućnost da se ti prazni prostori dadnu u upravljanje, dakle privremeno jedinicama lokalne samouprave. Pa gledajte, nisam mu htio replicirati s obzirom da imamo još jednu točku dnevnoga reda i da se ovdje ne svađam previše. Pa pogledajte te poslovne prostore u gradu, evo počnimo od grada Zagreba, da ne govorim o svom Slavonskom Brodu gdje je jedinica lokalne samouprave, grad Slavonski Brod ili pak grad Zagreb vlasnik poslovnih prostora. Pogledajte Zvonimirovu ulicu u Zagrebu, prođite Zvonimirovom ulicom koja je praktično u centru Zagreba i nisu sve ni prazni prostori u vlasništvu države Hrvatske. Nije točno, u vlasništvu su grada Zagreba. A vjerujte mi da je svaki drugi lokal koji bi mogao biti lokal, ali je u funkciji, a svaki drugi je potpuno prazan, zapušten, nečistih, neopranih prozora, ruglo grada Zagreba. I sad ćete vi dati državni prostor gradu Zagrebu koji i tako i tako ima viška takvih praznih prostora i ne može ih iznajmiti nikome upravo zbog situacije gospodarske i financijske u državi Hrvatskoj gdje je ovaj malo i srednje poduzetništvo također u krizi kao i cijelo društvo. Kaže se ovdje da će možda i korekcije cijena kod onih koji uživaju, odnosno koji su zakupoprimci u jedinicama lokalne samouprave do 10 godina možda pomoći da se i produži taj zakup, da se korigiraju cijene zakupa tijekom tih 10 godina s obzirom na situaciju u društvu. Ako imate prije 10 godina je bilo 5 pekarnica u Slavonskom Brodu, danas ih ima 50, sasvim je sigurno da postoje drugi uvjeti poslovanja kada je ta konkurencija veća. Ili ako imate ne znam frizeraja bilo 10, a sad ih ima 100 u Slavonskom Brodu, a da ne govorim o Zagrebu da su i cijene zakupa poslovnog prostora možda drugačije. Možda je i dobar taj prijedlog, osim ukoliko ne povučemo opet određene sumnje na pogodovanje da dajemo poslovne prostore po nižoj cijeni itd. bilo kako bilo volio bih iznaći način kako bismo te prostore bez obzira bili oni u vlasništvu jedinica lokalne uprave ili pak u vlasništvu Republike Hrvatske stavili u funkciju. Ono što bih ja još rekao, a odnosi se na taj Državni uredi za upravljanje državnom imovinom je to da postoji jedna druga situacija u kojoj naše zdrave firme, pa i one koje su u većinskom vlasništvu države, tvrtke odlaze u ruke fizičkih lica i to tako da DUUDI i CERP, dakle Centar za restrukturiranje i prodaju daju dionice tih zdravih tvrtki poput recimo RIZ-a i još nekih sad mogu i reći ovdje privatnim licima, a u zamjenu za obeštećenje u svezi oduzete imovine tijekom jugoslavenskog komunističkog režima. Ja ću vam donijeti, ako Vlada ne zna a možda i ne znaju oni koji bi trebali znati a to je i Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo financija koliki su milijuni zdravih firmi u obliku dionica dati tim osobama. Ima li ikakav drugi način osim da se te zdrave firme stave u praktično na na bubanj ljudima koji nemaju nikakve veze sa, nisu ni po struci ni po čemu zainteresirani ni za Đuru Đakovića, ni za RIZ, ni za hotelska naselja koja se daju, a u vlasništvu su države Hrvatske privatnim licima. To je strašno! Mislim da o tome ne postoji dovoljna informiranost ni nas zastupnika što radi CERP i DUUDI, taj Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Ono što smo čuli, a u EPP-u koji je DUUDI dao u nekim dnevnim novinama kako je zarada ne znam u 30 milijuna kuna DUUDI zaradio. Pitam se u koje prostore seli DUUDI sada? Pa kažu da seli i DUUDI, dakle Državni ured za upravljanje državnom imovinom u unajmljene prostore. Eto, dobrog primjera za ovaj zakonski prijedlog. Odličan primjer, krasan! Eto! I šta ćemo sad? Tko će kome plaćati i produživati ugovore na 5 godina? Što ako nakon 5 godina onaj koji je zakupodavac kaže ajd sad selite, treba meni taj prostor. Pa DUUDI nek seli u neki drugi prostor. Neće. Da, dobar je najam pa neće kao što Porezna uprava u Slavonskom Brodu u dobrom prostoru pa neće seliti jel' kod privatnika. I tako niz drugih zakupoprimaca a najbolje je kada ti je država zakupoprimac, to je zakon. Nema boljeg zakupoprimca od države. Umjesto da se o tome brinemo i o tome raspravimo, evo mi raspravljamo kako ćemo te prostore kojim upravlja Državni ured za državnu imovinu staviti u funkciju, na koji način, kojim zakonskim propisima a i dalje su upravo i ne znam što kakvi sve savjeti i ne znam kako se sve ne zovu upravo stanuju ili su u zakupu kod privatnih osoba ili pak pravnih osoba. Dakle, oni rade i obitavaju u prostorima koji nisu državni. Dok to ne uredimo, dok mi u državi ne pometemo vlastito dvorište i dok ne budu interesi države ti primarni, a ne onih koji kao poput privatnika daju u zakup pa evo gledajmo gdje su neki prostori Hrvatske lutrije,

klub, noćni klub Hrvatske lutrije? I koliki zakup Hrvatska lutrija daje za te prostore, ovdje niže dolje u produžetku Vlaške ulice kako li se zove? Ja znam, a vi se raspitajte. Znam i koliki je zakup i znam tko kupi maslo ili kajmak, kako god hoćete. … /Upadica se ne razumije./… Pa ne znam Dakle, što reći o ovom zakonu u prvom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u prvom čitanju, možemo ga i prihvatiti a možemo odmah reći i drugo čitanje da ćemo prihvatiti ali mislim da to neće puno pomoći u ovom problemu o kojemu sam sad govorio. Oni koji bi trebali brinuti o javnom a oni brinu više o privatnom, i to je problem. To je jedini problem, i ništa drugo. A to se ovim zakonom ne rješava. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jednu repliku, Alen Prelec. Izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišiću ja se ne bih mogao složiti s vama u onom dijelu kad ste rekli da da država dobro ne skrbi vezano uz poslovni prostor i da mnoge agencije, ministarstva i općenito država koristi prostor koji, a ima dovoljno državnog prostora. To je po meni i paušalno i odokativno ovako kako kažete, a ja znam na jednom primjeru konkretnom Ministarstvo zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša koji su bili na više lokacija i jasno da nisu mogli normalno funkcionirati. Mediji su to iskritizirali, govorili su svašta o kancelariji, neću sad imenovati koga, a onda kad sam bio u toj kancelariji i tom prostoru onda se vidjelo da ustvari to apsolutno ima smisla. S time da je kancelarija tog dotičnog ministra bila doista više nego skromna. Pustimo to što novinari pišu i to što više puta javnost ne zna o čemu je riječ. Zato velim ovo je paušalno kako ste rekli. Država ima sigurno puno nekretnina. Da li su one adekvatne za funkcioniranje ministarstva, određenih fondova ili DUUDI-ja mislim da to ne možete vi tako ocijeniti ovako bez dovoljno informacija. Ali se slažem u drugom s vama, da je sramota da hodamo po Zvonimirovoj ali i po Ilici i da vidimo da svaki drugi lokal je prazan. Tu se nešto treba napraviti, da li zakonski. A ja kao čelnik jedinice lokalne samouprave znam u čemu je problem. A evo i kolegica i kolege ovdje koji su se uključili u raspravu, a i vi gospodine potpredsjedniče znate koliko puta ste napravili natječaj i da vam se nitko nije javio za najam prostora. Meni se dogodilo više puta. Što učiniti zakonski da možemo drugi ili treći puta dati natječaj i smanjiti na minimum najam tog prostora? Ja sam siguran da za svaku jedinicu lokalne samouprave je bolje da dobije ijednu kunu od najma prostora pa onda se to namiri preko poreza, dohotka i svega nego uopće da taj prostor nije iznajmljen. Evo kratko mi je vrijeme, pa samo toliko. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo kolega Prelec na replici. Dakle, ovo vaše shvaćanje luksuza nije možda isto kao moje. Vi shvaćate da jacuzzi kada nije luksuz, ja mislim da je luksuz, ja se tuširam samo nikada se ne kupam u jacuzzi kadi a isto sam čist i namirišem se kao i ministar koji Dobro, to vi kažete tako. Ali je li točno to da je bilo državnih prostora u vlasništvu države da se moglo ministarstvo useliti? Ne, to je subjektivna ocjena ministra koji je to odlučio. I to je činjenica. Ministra koji nema volje ni želje ni pojma o tome u kakvom je stanju država, kao ni gospodin premijer. Pa njemu je pukla cijev a more se Panonsko pojavilo u Gunji, a njemu je pukla cijev u kuhinji. To je taj odnos koji nedostaje tim ljudima koji vode državu. A da vam ja kažem kad ste vi već iz ne znam kojeg gradonačelnik ili načelnik koje općine kako se krčmi hrvatska imovina, da vam kažem da je jedan gospodin iz vašeg kraja dakle u zamjenu za komunističku imovinu dobio imovinu dobio 151 dionicu Geofizike, 132 dionice TOZ penkala, 366 dionica RIZ odašiljača, 1216 dionica Darde PIK Belje, 352 dionice 352 dionice Đuro Đaković holdinga i da ne nabrajam dalje. Tako se krčmi hrvatska imovina i tako DUUDI radi, na ovaj način raskrčmuje ali i uništava ono što je zdravo u državi Hrvatskoj, ono zbog čega sad imamo onih 11% povećanje izvoza i zbog čega imamo 0,3% povećanje BDP-a. Tako se to radi i tako će i ove tvornice i ove firme koje su sad zdrave postati bolesne i otići u stečaj ili predstečajnu nagodbu. To je žalosno, a čovjek iz vašeg kraja mogu vam reći ime i prezime imam na mobitelu … /Govorniku isključen mikrofon,

u svakom slučaju pozdravljamo donošenje ovog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Smatramo da bi bilo i krajnje vrijeme da se krene u donošenje ovih izmjena budući da je već DUUDI oho, ho vremena u funkciji od samog njegovog osnivanja. Ono što su prethodni kolege prije mene spomenuli naročito u onom djelu gospodina Linića koji se osvrnuo na jedinice lokalne i regionalne samouprave na sav prostor koji je u državnom vlasništvu naročito, a manjim djelom jedinica lokalne samouprave jer one kud i kamo više vode brigu o svom prostoru pa po meni imaju i kompletne registre cijelog svog prostora i znaju čime raspolažu. postavlja se zaista upitnim ovo što jedinice lokalne samouprave imaju sklopljene ugovore na daleko duži niz godina nego što se ovim prijedlogom propisuje dakle na tih 5 godina. Zašto ne 10 ili zašto ne manje, više ili pustiti jedinicama lokalne samouprave da ovisno o svom programu na svom terenu mogu odlučivati na koji način će raspolagati s tim prostorom. Ovdje bilo isto tako napomenuta jedna stvar bojazni kolika će to cijena biti, činjenica je da mi sad živimo u nekom, možda će biti ružna riječ ludom vremenu kad oni koji donose odluke na terenu i oni koji su ispod njih a po njihovom nalogu ih moraju provesti sami sebe preispituju na stotine puta na koji način i što ih sve može u tijeku postupka i u kasnijem periodu dočekati da ne bi odgovarali zbog nečega. Mislim da u ovom djelu koji se odnosi i na sam zakup, jer se ovdje a u postojećem zakonu se to ne mijenja, predviđa mogućnost produženja zakupa odnosno početne cijene kod natječaja, one cijene koja je bila u trenutku sa prethodnim zakupnikom. Mislim da se zaista moramo prilagoditi situaciji i tržištu u kojem živimo jer svjedoci smo i sami da mnogi obrtnici, mnogi poduzetnici jedva sklapaju kraj s krajem, a po meni je puno važnije da nastavi sa svojim djelovanjem, sa svojim poslovanjem pa čak i da mu se i ta cijena zakupa prostora ovim zakonom omogući nekakvo smanjenje, odnosno korekcija same cijene tijekom zakupnog perioda budući da se radi o zaista dugom vremenskom periodu od 5 ili kod jedinica lokalne samouprave koje su sklopile i na 10 godina. Zašto ne odrediti odredbu da ta početna cijena bude nekakva procjena sudskog vještaka koju inače jedinice lokalne samouprave pa i država koristi u mnogim stvarima koje prethode objavljivanju natječaja. Ja ću se osvrnuti malo i na djelovanje DUUDI-a u proteklom periodu. u kontaktima sa brojim kolegama, ne samo u mojoj županiji nego diljem Hrvatske iskazuje se jedan veliki problem prvo u onom djelu koji se odnosio na upis države u vlasništvo i zemljišta, i objekata koji su bili na području jedinice lokalne samouprave do 93. u vlasništvu općina i gradova, a po toj uredbi državno odvjetništvo je uredno knjižilo u vlasništvo RH zemljišta ili takve neke objekte koji su bili do tada važećeg prostornog plana van građevinskog područja do 91. Na taj način mnogi prostori naročito u poslovnim zonama spali su, pripali su u vlasništvo RH onda u upravljanje pri agenciji sada državnom uredu i tu se stavlja problem darovanja, odnosno otkupa tog zemljišta od RH gdje su strahovito dugački vremenski rokovi, da ne govorimo trčanja i potezanja za rukav i dopunjavanje dokumentacije da bi se upravo upravo to zemljište koje je oduvijek bilo u sastavu odnosno i u vlasništvima jedinica lokalne samouprave dobilo natrag i stavilo u nekakvu funkciju. Svjedoci smo i brojnih vojnih objekata i drugih svih na području i priobalja, ali i diljem Hrvatske koji se ne održavaju, koji su urušeni, koji jednostavno nemaju nikakve funkcije. Pa hipotetski se može postaviti pitanje da li taj objekt dat nekome i za jednu kunu simbolično a da ga stavi u funkciju i osposobi bi bilo za državnu, gradove, općine i županije puno korisnije nego ovo stanje u kojem se sad trenutno nalaze. Jedan od primjera grada koji ima 7 domova kulture, 6 domova kulture bili su prema zemljišnim knjigama uknjiženi kao vlasništvo tadašnjih mjesnih zajednica, jedan od domova kulture u tome gradu bio je uknjižen kao vlasništvo Socijalističkog saveza radnog naroda Republike Hrvatske, pravni slijednik radnog naroda Jugoslavije, pravni slijednik RH, državno odvjetništvo je takve objekte uknjižilo na RH. Paradoksalna situacija, konkretno radi se o Domu kulture u naselju Krasica. Za vrijeme AUDI-a je predan zahtjev za povrat, odnosno dodjelom tog prostora gradu, rješavalo se godinama, nakon toga i sada na upit DUUDI-ju da je dokumentacija zagubljena i da se ponovno dostavi sva dokumentacija. Da bi apsurd bio veći kad je dokumentacija dostavljena tražili su procjenu sudskog vještaka, nakon dostavljene procjene sudskog vještaka kojeg angažiraju jedinice lokalne samouprave odgovor iz DUUDI-a da oni moraju to izvještačit sa svojim nakon plaćenog vještačenja opet dolazi novi vještak koji vještači za DUUDI da bi na kraju još uvijek taj dom kulture u ruševnom stanju, jedinica lokalne samouprave ne može krenuti u njegovu obnovu iako ima sve projekte gotove, zjapi prazan i prijeti urušavanjem. Takvih objekata i takvih primjera u Hrvatskoj imamo neću reći na tisuće, ali na stotine svakako i svaki grad i općina imaju neki od takvih slučajeva i to mi moramo definitivno razriješiti. Imamo situacije da čelnici lokalne samouprave, upravo ovakvim načinom donošenja zakona u posljednje vrijeme po hitnom postupku sa čestim izmjenama, promjenama. Imamo ogromne probleme i sa kontaktima sa investitorima, toga smo svi svjesni, nemaju sigurnosti za investirati kod na, mi nemamo sigurnosti na terenu za donositi odluke, o tome smo već govorili i skučeni smo u samom tom odlučivanju a kontrola nad svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave daleko je veća nego nad razno raznim državnim agencijama DUDI-jem ili ne znam čemu sve što se kod nas događa. U svakom slučaju evo, ja bih zamolio da uvažite ove primjedbe i sve ono što ste čuli. Do drugog čitanja da i prihvatite amandmane koji se odnose (HNS)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Branko Kutija, izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Klariću, spominjali ste vojne objekte i ulogu DUDI-a u rješavanju tih vojnih objekata, evo ja sam svjedok u svojoj sredini da je Vlada prije dosta godina donijela odluku o ustupanju bivšeg doma Hrvatske vojske jedinici lokalne samouprave i do današnjega dana to nije riješeno. Iako smo ispoštivali sve te procedure koje ste vi spomenuli, znači i procjene i rješavanje imovinsko pravnih odnosa, objedinjavanje čestica, uknjižbu Republike Hrvatske na to zemljište itd.. Ali to je doista trom, trom i neučinkovit sustav kada su jedinice lokalne samouprave u pitanju, bar to je moja praksa. Znači ja neću kazati da ljudi ništa ne rade, njih je očigledno premali broj da bi mogli riješiti sve te zahtjeve. Ali činjenica jeste da se posao ne odrađuje sa onom dinamikom kakvi su zahtjevi sa terena. Hvala. Odgovor, kolega Klarić. i koja je u zemljišnim knjigama zavedeno kao tenkovski rov. Procedura za dobiti to od tog investitora mora tražiti od Ministarstva obrane da li je to vojno perspektivni, ne znam kakav objekt, da li im treba taj tenkovski rov. Nakon mjeseci trčanja i lobiranja od strane jedinice lokalne samouprave preko Ministarstva obrane da se to ubrza ide se prema državi i ona određuje cijenu. Cijena je tri puta veća za taj tenkovski rov nego što je taj investitor platio za svih tih nekoliko tisuća kvadrata zemljišta a u međuvremenu investirao odnosno uložio sredstva u projektnu dokumentaciju da bi izgradio proizvodni pogon na na tom prostoru i to se otegnulo na gotovo dvije godine. Mislim dovlačimo sami sebe, govorimo nemamo investicija, ne otvaraju se radna mjesta, država je u krizi a događaju nam se permanentno takve stvari o kojima se ovdje vrlo malo govori. Ovdje ćemo više govoriti ne znam o nekakvim '45., '50, '80. ne znam čemu a ne o trenutnoj situaciji, o trenutnom problemu kako ga zakonom riješiti da on omogući onom tko donosi odluke da tu odluku donese brzo i efikasno i da ga nitko zato ne poteže kasnije za uši.

To je toliko raznih problema, nisu oni danas, oni su od nastanka Hrvatske do dana današnjeg nastali i toliko ih je raznih da je praktički nemoguće jednoobraznim zakonom to riješiti. Mi moramo naći instrument gdje će to ili jedna institucija ili jedna osoba ili na lokalnoj razini ili na državnoj razini ali jedan institut koji će omogućiti nekome da riješi konačno te raznovrsne probleme koji su od ovog rova do jednog najobičnijeg malog lokala koji je bio, koji je općina ili grad prisvojila a u vlasništvu nije općine nego je države i sada država odjednom koristi to svoje pravo vlasništva nad tim lokalom i tjera tu osobu koja je unutra možda uložila i ne znam što je, ili živjela jedan svoj drugačiji život. Hoću reći nije jednostavna problematika, problematika je užasno složena, užasno je slojevita ali je važna, važna je za sve nas, važna je za sve građane zbog naprosto čistoće misli, da možeš čisto misliti, da možeš najnormalnije komunicirati sa svim tim stvarima koje su riješene, naime ne riješene stvari stvaraju ogromne probleme i sumnju i u državu i u sve nas pojedinačno u tim situacijama. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Klarić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Blažeković situacija koliko god izgleda složena ona je zapravo vrlo jednostavna, svodi se na dvije riječ korist šteta, da li je korist ili šteta šta nam objekt zjapi prazan i što nije riješen njegov status u smislu stavljanja u funkciju na ovaj ili onaj način ili je korist veća za državu da netko, jedinica lokalne samouprave, investitori, poduzetnici, elaboriraju, elaboriraju svoj projekt kroz fizibiliti studiju ili već kako hoćete to nazvati i da netko ovdje na vrhu koji odlučuje o tome prepozna u tome onaj dio interesa Republike Hrvatske koji je u tom smislu ogroman. Svi živimo na tom državnom proračunu, svi živimo od tog poduzetnika koji će platiti svom djelatniku isplatiti plaću, koji će državi platiti porez, jedinici lokalne samouprave komunalnu naknadu i sve ono što joj pripada. To nam je interes. Ako objekt stoji prazan on nije ničiji interes i on je složeni problem. Stavi taj objekt u funkciju, ako imamo model da investitoru damo u kratkom roku mogućnost da krene u tu investiciju a on potkrijepi to sa svom mogućom dokumentacijom koju mi zatražimo i propišemo da ju mora imati, kroz fizibiliti studiju opravdanosti, mislim da onda problem je vrlo jednostavan. Dakle svodi se na dvije riječi šteta korist. Po meni je veća korist za državu ukoliko je nešto u funkciji, državi se plaća njeno, jedinici lokalne samouprave njeno i normalno taj koji uđe u takav nekakav objekt mora razmišljati o svom interesu inače nema smisla da ulaže. Problem je jednostavan.

puno stvari koje ste vi ovdje iznijeli u raspravi se slažem, a to je vjerojatno zato što ste vi čelnik jedinice lokalne samouprave i ja znam ustvari u čemu su problemi. Jedan od tih problema koji ste naveli je korekcija cijena nakon određenog natječaja. Ja moram reći da isto imam tako problema u svojoj jedinici lokalne samouprave i znam da 10 godina koliko bude sad u ovom zakonu ako stavimo najam po nekakvoj cijeni, nakon 5 godina jasno to može biti posve drukčiji gospodarski uvjeti i tu bi trebalo korigirati cijenu. zaštititi čelnike jedinica lokalne samouprave da ne kažu, a sad nam kažu da smo šerifi, da radimo nešto, da jednostavno izbjegnemo pogodovanje i sumnju u pogodovanje. To je ona prava riječ kako jednostavno zakonski to onemogućiti da bi netko sumnjao u nas, a želimo dobro napraviti. Jer najgore je ako poduzetnik izađe iz poslovnog prostora, to je najgore, znači omogućit nama da smanjimo najamninu a da ne pogodujemo. I jedna druga stvar, vi ste govorili isto o '93. kad nam je država uzela a nismo se mi pravovremeno javili, uzela nam građevinsko zemljište i poljoprivredno zemljište i danas to građevinsko zemljište stoji prazno. Što učiniti s tim, a je li jedinica lokalne samouprave i ja siguran sam svima je u interesu, a jasno imaju manje obaveze nego DUUDI koji ima tisuće zahtjeva, kako da mi preuzmemo upravo ta građevinska područja i omogućimo da jednostavno tamo se napravi bilo kakva poduzetnička aktivnost. zona, građevinsko područje je neaktivno i nije dobro ni za državu, ni za jedinicu lokalne samouprave. Tu bi trebali napraviti jednu zajedničku inicijativu i napraviti evo mi čelnici jedinica lokalne samouprave prijedlog, bez obzira da li bilo s lijeve ili desne strane konstruktivan prijedlog i da jednostavno pokušamo takve stvari riješiti koje su gorući i veliki problem. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Suština vašeg, mog problema i 558 problema u Republici Hrvatskoj je nemogućnost donošenja konkretnih i pravih odluka jer smo sputani, ruke su nam vezane. Vezane su nam prvenstveno tom neprestanom sumnjom. I ovdje to čujem od naših kolega, da su svi čelnici jedinica lokalne samouprave valjda nekakvi ne znam što. I sad kad sagledavamo da li je veća korist od poslovnog prostora jedinice lokalne samouprave ukoliko se u njoj obavlja nekakva djelatnost i radi pet ljudi pa da da jedinicama lokalne samouprave simbolično za 1 kunu ili da taj ne može plaćat najam jer je netko propisao nekakvu cijenu pa je prostor zapušten, prazan i urušava se. Meni je daleko veći interes da netko unutra radi, zarađuje svoju plaću, nema socijale, nema iz državnog proračuna dotacija njegovoj obitelji da može …, nema jedinice lokalne samouprave da njegovoj djeci plaća hranu ili dječji vrtić i probleme rješavamo na taj način. Ovo o čemu vi govorite to leži meni, vama, svakome od nas koji svakodnevno donosimo takve odluke non-stop na vrat, pogotovo u ovom sistemu kad netko se sjeti i napiše anonimnu prijavu zato što vam je malo manje kose na čelu pa će vas valjda netko zbog toga istraživati. Mislim da smo postali sami sebi svrha i non-stop istražujemo nešto kako nešto napravit da nešto napravimo, a da nam netko stalno traži razloge i modele zašto ne to i tako napravit. Tako se država ne vodi niti jedinica lokalne samouprave niti gradovi, zbog svega nekoliko promila slučajeva onih koji su takvi i kojima treba što bi možda kolega Boro rekao svezat ruke u čvor. Mislim, problemi su identični u čitavoj Hrvatskoj, u svim gradovima, bez obzira koje veličine bili općina ili grad. izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Klarić, možda se sjećate bivšeg jednog ministra i potpredsjednika Vlade koji je na poprijeko pogodio posao sa jednim odvjetnikom iz Vukovara koji je zastupao građane stanoprimce u Vukovaru i dobio spor protiv države Hrvatske, a država Hrvatska mu je morala dati odvjetničkih troškova po jednom od tih njegovih klijenata nekoliko milijuna. Dakle on se pogodio sa odvjetnikom da mu država Hrvatska da milijun kuna umjesto 5 milijuna kuna. I što se dogodilo? Otišao u zatvor. Gospodin Polančec zbog toga, suđen je i presuđen jer nije smio tako postupiti. To što je on uštedio državi 4 milijuna kuna to nikoga ne zanima. Vrlo zanimljiva jedna pojavnost ali nisam to htio reći niti ja branim, da ne bi netko krivo shvatio. Htio sam reći da iz vašeg izlaganja pa i kolege pa i mog, čini mi se kao da DUUDI zagorčava život jedinicama lokalne samouprave, vama čelnicima u lokalnoj samoupravi. Kao da namjerno ili su pak i njima od nekoga vezane ruke pa on ne smije, taj čelnik DUUDI-ja postupiti tako samostalno dakle da bi razvezao taj problem, taj čvor koji postoji kod vas u vezi. Imamo Mimoza u Đakovu, zgrada se zove Mimoza, nije to cvijet mimoza nego zgrada, koja je neriješena već 20-30 godina, a s druge strane imamo slučaj u selu Gornji Andrijevci i u Sibinju gdje država velikodušno daruje, pazite ovo, velikodušno daruje ali u kvadratnim metrima, 180 000 kvadratnih metara zemljišta za poduzetničku zonu. Pa kome daruje, općini Donji Andrijevci. Pa to je njena zemlja koja se nalazi na njenom teritoriju, koja je '93. godine stavljena u državni portfelj. Ona daruje sad, pazite država daruje općini, to su novine pišu, to su mediji, to su kamere, strašno nešto. To je nevjerojatno. Bilo bi puno bolje da daruje ovo kao što vi govorite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Klarić izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Grubišić, ovo što ste rekli konkretan primjer. Konkretan primjer koji se odvija upravo u posljednjih 10-ak dana. Imamo investitora od 350 milijuna kuna, imamo obračunat komunalni doprinos 10 milijuna i 651 kunu. Taj isti investitor traži odgodu plaćanja za 6 mjeseci i nudi kamatu od 7% Dakle, 400 tisuća kuna gore. jedinica lokalne samouprave će 6 mjeseci kasnije naplatit 11 milijuna kuna, 6 mjeseci kasnije nego što mu je rješenje …/Govornik se ne razumije./… Pravnici u toj jedinici lokalne samouprave nalaze model kako se to ne smije jer je to protuzakonito. činjenica je da je, jer je iznos veći od milijun kuna, mora sazivati sjednicu Gradskog vijeća. Na toj sjednici Gradskog vijeća mora raspravljati o tom investitoru, iznosit po novinama podatke o njemu. Mislim kakav je to partnerski odnos. Imaš investitora od 350 milijuna kuna, imaš komunalnu naknadu, komunalni doprinos obračunat i za naplatit i nudi ti kamatu od 7%. Ne, ne može. Treba mijenjat odluku Gradsko vijeće. O čemu govorimo? Tko će nama doći ovamo investirati? A ovo što ste rekli primjere odvjetnika ili ne odvjetnika. Pa valjda se vidi ako je Boro kupio Mercedes. Boro čime si ga platio? Novac nije led pa da će se istopit. Mislim te stvari su vrlo jednostavne samo ih mi kompliciramo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Završno zamjenica ministra. Izvolite zamjenice. Hvala lijepo zakup i kupoprodaju poslovnog prostora. Dakle, taj zakon bi se u određenom smislu mogao smatrati procesnim. On ne sadrži ove meritorne odgovore na pitanja, meritorna o kojima ste govorili. Ona se više tiču Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH. Dakle, Dakle, kroz ovaj zakon ne možemo doći do ovih rješenja koja ste ovdje postavili kao pitanje, a mislim da zapravo ni jedan zakon neće riješiti ono što se jako apostrofiralo ovdje, a to je da se, dakle oslobodimo odgovornost pri upravljanju imovinom koja je u našem vlasništvu bez obzira jel' je to državno vlasništvo ili vlasništvo jedinice lokalnih ili područnih ili regionalnih samouprava. Dakle, ovlašteni za upravljanje dužni su upravljati u smislu pune odgovornosti tijekom tog upravljanja. Za to postoje mehanizmi koji se zovu tržišna cijena i to je zapravo bio cilj koji smo htjeli ovdje ugraditi. Ako naravno možemo imati nekakva poboljšanja dapače, do drugog čitanja će svi prijedlozi biti dobro došli. Hvala vam.

Odgovornost itekako, ali omogućit alate da odluke koje se donose budu zakonite, ali da budu i u interesu ubrzavanja realizacije projekata, budu u interesu budućih prihoda i države i jedinice lokalne samouprave. Jer o ovome kako sad stvari stoje tu su alati vrlo slabi. I ta odgovornost koje smo svi svjesni ide u smjeru da se mnogi koji donose odluke boje donijeti odluku i to je problem. Mi se ne bojimo odgovornosti.